Господин Министър, заповядайте за дуплика. Уважаеми господин Председател! Уважаема госпожо Желева, всички дейности, изпълнявани от Център „Фонд за лечение на деца“, са прехвърлени към НЗОК в пълен обхват. Нито една дейност не е отпаднала, тоест не са отнети съществуващи права на нуждаещи се пациенти за достъп до лечение. Освен това допълнително е разширен обхватът на дейностите, за които с изменение на Наредба № 2 от 2019 г. е отпаднало ограничението трансплантациите на органи

По този начин случаите, когато трансплантацията не може да бъде извършена в България, такава се финансира в най-подходящо за пациента лечебно заведение в чужбина. допълнение към горното, със Закона за бюджета на НЗОК за 2019 г. и 2020 г. дейностите, преминаващи към НЗОК за администриране, които са дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, са финансирани със средствата от трансфери от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на здравеопазването. Видно от горепосоченото е, че Министерството на здравеопазването и НЗОК са предприели всички необходими мерки за гарантиране функциите, дейността, както и другите права и задължения, свързани с организационно и финансово подпомагане на децата за тяхното навременно и качествено лечение както в България, така и в чужбина. Понеже винаги когато става дума за деца, въпросът е изключително горещ, много Ви моля, ако разполагате с данни за забавено лечение или забавено предоставяне на финансови средства, които да възпрепятстват лечението на българските деца, или такива, които да нарушават конституционните права на българските деца, моля да ме запознаете с тях. Ще взема всички необходими мерки, които зависят от Министерството на здравеопазването. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Министър. Преминаваме към питане на народния представител Дора Янкова относно политиката на Министерството на здравеопазването, за да може здравната система да придобие въздушен медицински транспорт. Госпожо Янкова, заповядайте – имате три минути да изложите Вашето питане. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, госпожи и господа народни представители! Господин Министър,

Лятото с изненада разбрах, че Министерството и Вие като министър нямате на разположение въздушен медицински транспорт. И онзи дълго говорен златен час – ако е необходима спешна или специализирана медицинска помощ на хора от страната до София, или пък по други причини,

да се увеличи бюджетът на Министерството с 25 милиона, за да имате възможност да започнете да създавате система и съответно да имате възможност тази дейност да бъде организирана и ръководена от Вас. По време на бюджетната процедура дебат не се получи, с изключение на предложението тук от трибуната.

съзнавам и предполагам, че колегите – членове на парламента, искат българските граждани да имат това, защото здравето на българските граждани е безценно. Поради тази причина внесох въпрос – Вие от трибуната на парламента да изясните каква политика провежда ръководеното от Вас Министерство, за да може българската здравна система да има въздушен медицински транспорт. (Силен шум.) Давам си сметка, че Вие сте един от многото министри в трите издания на правителството на господин Борисов и че в тези години е имало различен дебат питане. ДОРА ЯНКОВА: Давам си сметка, че Вие сега лобирате, дори и в коронавируса, когато понякога има остра дихателна недостатъчност Вие трябва да вземете решение. Но паралелно с това: много финансов публичен ресурс има в държавата именно за укрепване на здравната система в критични и в кризисни ситуации. Затова мисля, че тук оперативно и бързо българските граждани в страната трябва да получат това. Може би най-голямото мое удовлетворение е, че този парламентарен дебат отпуши граждански, журналистически, медиен дебат, в това число и в социалните мрежи.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

модернизирането и развитието на спешната медицинска помощ е основен приоритет в провежданата от Министерство на здравеопазването политика за повишаване качеството на здравните услуги за населението в страната. В тази връзка се реализират поредица от взаимосвързани дейности, резултат от които е провежданата цялостна реформа в спешната медицинска помощ обновява се цялата материално-техническа база, в това число 203 броя Центрове за спешна медицинска помощ и разкритите към тях филиали, както и 34 спешни отделения в лечебни заведения с над 50% държавно участие в капитала. Осигуряването на въздушен медицински транспорт е логичната следваща стъпка за постигането на съвременно ниво на медицинска помощ за населението в страната. Изискванията и условията за ползването му като част от системата за спешна помощ са разписани и в действащия медицински стандарт „Спешна медицина“. С оглед на значимостта и ролята на тази инвестиция Министерството на здравеопазването успешно подготви и защити проектно предложение „Осигуряване на въздушни превозни средства за реакция при спешни медицински състояния“, което беше одобрено на 24 септември 2020 г. от управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“, по процедура „Регионална здравна инфраструктура – 2“, чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 19 млн. 999 хил. 990,96 лв., в рамките на приоритетната ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“. Проектът се изпълнява в момента и крайният срок за изпълнение е 36 месеца от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. В рамките на този период ще бъде произведен и доставен медицински хеликоптер, ще се осигури необходимата логистична база – съобразно изискванията за съхранение и експлоатация на фирмата производител, както и съответния оператор на въздухоплавателните средства, ще се проведе обучение на летателния и медицински персонал. Основната цел на Проекта е въвеждане на най-добрите европейски практики за предоставяне на спешна медицинска помощ на нуждаещите се лица, включително чрез осигуряване на въздушен медицински транспорт. За постигането на тази цел е необходимо изпълнението на две специфични цели, а именно: – повишен достъп до спешна медицинска помощ чрез закупуване и оборудване на съвременни превозни средства за транспорт по въздух на пациенти със спешни състояния и осигуряване на съпътстваща инфраструктура за тяхното функциониране; – навременен достъп до качествена медицинска помощ при спешни състояния за всички лица, съобразно приетите медицински стандарти, включително и в труднодостъпни региони, чрез лицензиран оператор, осигуряващ необходимата логистика, летателни екипи и инфраструктура за поддръжка и експлоатация на въздушния медицински транспорт. Проектът допринася за изпълнението на цели, заложени в стратегическите насоки и цели на Националната здравна стратегия 2020, Концепцията за развитие на системата за спешна медицинска помощ в Република България 2014 – 2020 г., и други европейски и национални стратегически документи. Същият е фокусиран върху осигуряване на равнопоставено здравно обслужване на гражданите, включително на тези в отдалечените и труднодостъпни райони и е съобразен с бъдещото търсене на услугата. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Министър. Госпожо Янкова, заповядайте за два допълнителни въпроса.

Ние знаем, че от „Региони в растеж“ Вие имате около 20 милиона. Публично се появи и информацията за военните „Кугър“, за които – 19 милиона, мисля, че Министерският съвет взе решение да ги дооборудва. Нека и това да го има. Но моят първи въпрос е: Вие като български министър на здравеопазването, ако в момента трябва да се разпоредите за въздушна медицинска помощ, колко минути ще отнеме и каква съгласувателна процедура ще извършите? Вторият въпрос е: във Възстановителния план, в който един от основните акценти е социална и здравна инфраструктура за укрепване на здравната инфраструктура – да може тя да функционира в критични условия, приемате ли така предложения Проект в публичното пространство на браншови организации и на президента, за да може да се създаде такава система,

ако имате готовност, въпросите са изключително конкретни. по отношение на първия Ви въпрос – има създадена процедура, съгласно която в рамките на не повече от 30 минути министърът на здравеопазването има възможност за вдигане на въздушен транспорт за всеки нуждаещ се български гражданин, където и да се намира той на територията на страната. Това е разписана процедура процедура съвместно с министъра на отбраната. До настоящия момент няма нуждаещ се български гражданин, който да е имал нужда от такъв въздушен транспорт и да не го е получил навреме и на място. По отношение на втория Ви въпрос, вероятно имате предвид изграждането на системата HEMS – Helicopter emergency medical system, на територията на Република България. В тази връзка съм провел няколко разговора със заинтересованите страни и с компетентни лица, свързани с изграждането на тази система. Още миналата година е създадена работна група към министър-председателя, която включва представители на различни министерства и ведомства, които имат отношение към възможностите за изграждане на такава система. Нашият екип в Министерството на здравеопазването проведе редица проучващи срещи със страни, в които тази система работи. Преди приключването на 2020 г. имах среща в Министерството на здравеопазването, на която присъстваха началникът на отбраната, генерал Мирчев, генерал Мутафчийски, представители на дружеството „Авионамс“ в България, в България, на която среща обсъждахме какви са възможностите на България по отношение на стартирането на системата HEMS. Наистина говорим изключително за изграждането на сериозна инфраструктура, обучението на голям екип професионалисти, включително пилот и обслужващ персонал на летателните средства, изграждането на медицински 24-часови екипи, което е изключително голямо предизвикателство и е възможно да се случи. В тази посока, за да се случи и да отговаряме на критериите за пълноценна система на HEMS, България трябва да изгради не по-малко от седем точки на излитане за тези въздухоплавателни средства с 24-часова готовност от екипи. Стартирали сме процедура за организацията в тази посока. Ще бъде обявена съответната обществена поръчка за закупуването на първия хеликоптер. След това, когато това се случи, започваме обучението на персонала и стартираме изграждането на хеликоптерни площадки от двете страни на Стара планина, тъй като това е един, бих казал, географски проблем за летенето от двете страни на Стара планина. Също така започваме и две неща – или модернизирането, ремонт на съществуващите кугъри, което е едната възможност, втората възможност е закупуването на друг тип хеликоптери, като това е решение, което предстои да бъде взето. Благодаря Ви. Госпожо Янкова, заповядайте – имате две минути, за да изразите отношение по отговора на Вашето питане. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, госпожи и господа народни представители! Господин Министър, много смело обявихте, че в рамките на 30 минути нито един български гражданин, ако има нужда от страната, няма да има пропуск или възможност той да не получи специализиран въздушен медицински транспорт.

Това действително е смело, защото са имали такива нужди, но Вашите заместници казват: „Ние нямаме такава възможност.“ Това може би трябва да го организирате – дали през телефон 112, и по какъв начин ще се получава медицинско взаимодействие, когато е необходимо. На второ място, ремонтирайки кугърите, те са необходими за авиоевакуация – купете тези хеликоптери, които са с европарите, но в момента Вие казвате, че идва следваща още по-опасна държавата в момента, достъпът до София не е толкова бърз. Ако имате възможност да се разпоредите с един хеликоптер в рамките на 30 минути, това е добре. Искам да Ви препоръчам: опитайте се дори да сключите договор с авиоотряд, на който да плащате наем, но не да чакаме 2023 г. Не бива, не е необходимо в медийното пространство българските граждани да водят дебат: по-скъп ли е хеликоптерът от един човешки живот? Затова поставих въпроса и ще бъде добре от тази парламентарна трибуна – разбирам, че е краят

Следващият въпрос е от народния представител Мария Цветкова относно проблем със състоянието на сградния фонд и оборудването на Многопрофилната болница за активно лечение „Св. Пантелеймон“ – Ямбол, и липсата на медицински персонал в Многопрофилната болница за активно лечение „Св. Иван Рилски“ в Елхово. Имате думата, госпожо Цветкова.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 основен и дългогодишен проблем за гражданите на област Ямбол е лошото състояние на сградния фонд и оборудването на Многопрофилната болница за активно лечение „Св. Пантелеймон“ в Ямбол. Областната болница е строена преди век, има 29 отделения, които се помещават в 17 стари рушащи се сгради. Както сам заявихте преди време, здравното заведение е от павилионен тип. Липсата на асансьори в голяма част от сградите затруднява

каква е концепцията Ви за решаване на проблема с Многопрофилната болница за активно лечение „Св. Пантелеймон“ в Ямбол и в какви срокове новата болница ще бъде завършена? С какво финансиране ще бъде подпомогната Областната болница в Ямбол във връзка с изискването 50% от болничните легла да бъдат за пациенти с COVID-19? И още един здравен проблем поставям на Вашето внимание на територията на област Ямбол, свързан с липсата на лекари и медицински сестри, които да работят в ковид отделението на Многопрофилната болница за активно лечение „Св. Иван Рилски“ в Елхово,

В условията на бързо влошаване на епидемиологичната обстановка по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. са осигурени допълнителни средства в размер на 50 млн. лв. за субсидия за лечебни заведения за болнична помощ за поддържане на готовност за оказване на медицинска помощ през периода на обявената извънредна епидемична обстановка чрез осигуряване на над 50 на сто от легловия капацитет за лечение на пациенти с коронавирусна инфекция съгласно заповед на директора на съответната регионална

На 9 ноември 2020 г. по сметката на Многопрофилната болница за активно лечение „Св. Пантелеймон“ – Ямбол, са преведени парични средства в размер на 13,5 млн. лв., представляващи парична вноска за 2020 г., предназначена за увеличаване на дяловото участие на държавата в капитала на дружеството. След получаване на сумата на Закона за обществените поръчки. Съгласно условията на поръчката срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 12 месеца, считано от датата на сключване на договора. Ръководството на лечебното заведение прогнозира, че ако настоящата процедура приключи с избор на изпълнител и няма обжалвания и пречки по изпълнението на договора, през първите месеци на 2022 г. планираните

за активно лечение „Св. Иван Рилски“ ЕООД – град Елхово, е лечебно заведение със 100 % общинско участие в капитала, в което правата на едноличен собственик на капитала се упражняват от Общинския съвет в Елхово. Болницата разполага с 5 отделения и 55 легла, като има разкрит и ковид сектор с 15 легла за лечение на неусложнени случаи на ковид, който не функционира от началото на декември 2020 г. поради заболяване на медицинския персонал. В момента не е необходимо възстановяване дейността на този сектор, тъй като разкритите 178 легла за лечение на неусложнени пациенти с ковид и 7 легла за интензивно лечение в „МБАЛ „Св. Пантелеймон” – Ямбол“

Най-остра е нуждата от лекари, особено със специалност „Вътрешни болести“, както и от медицински сестри. Управителят на лечебното заведение информира за многократни разговори и срещи с лекари от град Ямбол, Сливен, Бургас, Търговище, Варна и други с оглед привличането им да работят в болницата, но, за съжаление, към момента без резултат. Основна причина за отказа и липсата на мотивация на медицинските специалисти е, че работата в болница в малък град и задължението за разположение и дежурства не ги привлича. (Председателят е изразила готовност за подкрепа за решаване на проблема с недостига на медицински специалисти чрез предоставяне на ведомствени жилища и поемане на режийните разноски. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Министър. Госпожо Цветкова, ще имате ли реплика кратко несъгласие по изложения въпрос?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 на държавата да бъде ускорен процесът на завършването на сградата на новата болница и оборудването, чийто строеж е започнат в края на 70-те години на миналия век. Благодаря Ви. Благодаря, госпожо Цветкова – Вашето несъгласие беше категорично и яростно. (Оживление.) Господин Министър, предполагам, че няма да ползвате дуплика. Благодаря Ви. Преминаваме към следващия въпрос въпрос от народните представители Красимир Янков и Николай Иванов относно Национален план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Министър, през месец декември 2020 г. беше разработен и утвърден Национален план за ваксиниране срещу COVID-19. В него се съдържат ключовите компоненти за ваксинация срещу COVID-19 и се описва процесът на осигуряване, прилагане, мониторинг и оценка на ваксинирането на населението в страната в съответствие с единни стандарти, включително мониторинг на евентуалните реакции след ваксиниране. Предвидени са пет фази на ваксиниране, като поради първоначално очаквания недостиг на необходимите количества ваксини, както и се оказа, и вече е факт, и да се отговори на общите нужди, е направено приоритизиране на целевите групи на база на епидемиологични и етични критерии. Съгласно прогнозата в тези първи предфази трябва да се ваксинират около два милиона български граждани преди да започне масовата ваксинация. В тази връзка въпросите са ми: какви са времевите разчети на Националния план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България за изпълнение на първоначалните пет фази на ваксиниране; кога може да се очаква началото на масовата ваксинация и да се осигури достъп на всеки български гражданин до ваксина; зависимостта от недоставките на ваксина от Европейската комисия застрашава ли по някакъв начин сроковете,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

с Решение № 896 от 7 декември 2020 г. Министерският съвет прие Националния план за ваксиниране срещу COVID-19, чиято цел е да се противодейства на разпространението на вируса и да се намалят потенциалните здравни последици от заболяването. Приоритизирани са рисковите групи от населението на страната с индикативен брой лица. Няма посочен времеви график за изпълнение на дейностите по обхващане на лицата от отделните фази, защото в началото се очаква да се доставят ограничени количества ваксини съобразно производствените възможности на производителя. На страницата на Министерството на здравеопазването са посочени индикативните количества от двата вида ваксини, които до момента са разрешени за употреба от Европейската комисия, всяка доставка, потвърдена от производителя, се обявява публично с дата и количество. Съгласно споразумението за упълномощаване на Европейската комисия да сключи от името на участващите държави членки предварителни споразумения за покупка с производителя на ваксини с цел да се снабдят с ваксини за целите на борбата с пандемията от COVID-19 на ниво на Съюза, всяка държава – членка на Европейския съюз, е заявила първоначални количества ваксина от всеки производител. На база данните от Евростат Европейската комисия е изчислила процентни квоти за всяка държава и количествата са разпределени според дадената квота – 1,55 за България, и производственият капацитет на всеки от производителите. Съществува възможност количествата по квотите да се предоговарят между отделните държави членки. По тази причина и сроковете на доставките са индикативни. Пример за това е първата доставка на ваксината Pfizer, която по искане на Европейската комисия като първа одобрена ваксина срещу COVID-19 бе със символично количество и бе изпратена по едно и също време до всички държави членки. Индикативен график за доставки от даден производител на ваксина срещу COVID-19 ще е наличен след подписан договор между Европейската комисия и производителя, приключило разпределение, преразпределение на квотите за количества между държавите членки, приключена централизирана процедура по оценка на качеството, безопасността и ефикасността от Европейската агенция по лекарствата за конкретната ваксина, одобрение от Европейската комисия на оценката на Европейската агенция по лекарствата. Видно от гореизложеното, доставките на ваксини срещу COVID-19 се разполагат във времето според издаване на одобрението за употреба от Европейската комисия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

Тези количества ще осигурят ваксинирането на 750 хиляди български граждани – крайно недостатъчно дори за приоритетните групи, предвидени в петте фази на Националния план за ваксинация. Ясно е, че основният принцип на разпределение на ваксините от Европейския съюз е пропорционалният – според броя на населението. Отделно обаче всяка страна е свободна да избере от кои ваксини какви количества да заяви. Явно лошо планиране при избор на ваксини за нашата страна и закъснение при заявките им доведе до символичен брой доставени ваксини през първия месец. Ваксинираните към днес са 25 251. Сега чакаме на опашка и масовата ваксинация до края на годината вече изглежда като мираж. По-опасно е, че като мираж изглежда и ваксинирането на приоритетните групи, особено на най-застрашените – възрастните хора. Проблемите с производствения капацитет и забавянето на одобрението на някои от ваксините са извън възможностите за решаване от българското правителство, но и пасивната позиция на второстепенен разпоредител на ваксини не е работеща.

Не на последно място, използва ли се този период на символичен старт на ваксинацията за създаване на стройна организация за масовото ваксиниране? Има ли ясен план за осигуряване на достатъчен брой имунизационни кабинети и за подкрепа на общопрактикуващите лекари, които ще извършват най-голямата част от ваксинациите?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

породено от доза страх, но явно тази доза страх е породена от липсата на информацията, с която ние разполагаме. Това, което визирахте в началото на Вашето изказване, с твърденията в него, почти всичките са неверни. Първо, до края на годината в България ще има достатъчно количество ваксини. За пореден път казвам, че на сайта на Министерството на здравеопазването са качени индикативните количества ваксини, с които до момента имаме подписан договор. България от фирма Pfizer ще получи количества ваксини, които са приблизително 3,9 милиона дози, а не 1,5 милиона дози. Разделено на две – за 750 хиляди души. милиона дози! С тях приблизително ще бъдат ваксинирани два милиона български граждани. Така че цифрите, които казахте, са само с тези, с които към момента имаме потвърдени доставки с ясни дати. Другите са индикативни количества, които ние ще получим, и тогава, когато са ясни датите, те ще бъдат качени на сайта на Министерството на здравеопазването. По отношение на поставените два въпроса – дали тече организация за така наречената обща имунизация? Да, категорично. Изпратени са всички писма до общопрактикуващите лекари, които от пациентската си листа трябва да посочат кои са необходимите количества ваксини за тях съобразно желаещи да бъдат ваксинирани български граждани от пациентските им листи, които не са попаднали в първите фази първите фази на ваксинацията съобразно Националния ваксинационен план. По отношение на кабинетите за ваксинации, които са изградени в регионалните здравни инспекции, в лечебните заведения, в мобилните мобилните имунизационни кабинети, много скоро съвместно с Google ще бъдат представени на картата на територията на България и ще бъдат видими за всички български граждани. В момента събираме цялата информация, която да бъде качена на сайта на Министерството, за да бъде достъпна до всички български граждани. Така че ще повторя нещо, което казвам винаги, страхът започва там, където свършва информацията. Благодаря, господин Министър. Следващият въпрос е от народния представител Георги Михайлов относно броя на ваксините, които са получени в България. Макар че народният представител Красимир Янков отговори на този въпрос, но сега ще има възможност и министърът да отговори.

не бих искал да продължаваме в този план, както Вие го нарекохте, но въпросите, които се поставят в тази зала, са винаги много сериозни. Въпросът, който аз си позволявам да поставя и към Вас от името на нашата парламентарна група, е свързан с излезлите в общественото пространство данни, които показваха и мястото на България спрямо останалите страни от Европейския съюз като брой ваксинирани на брой население, и абсолютния брой ваксини, които са внесени на територията на страната. Независимо от това, което Вие споделихте, се вижда – данните са на статистиката и аз ще ги доразвия по-късно в моето уточнение на въпроса, че броят на ваксинираните в момента в България е крайно недостатъчен. Това поставя още един въпрос, който съм си позволил да отправя към Вас: всяка агенция по лекарствата на територията на Европейския съюз имаше право и някои държави упражниха това право да се обърнат към други производители на ваксини извън тези, които бяха визирани от Европейския съюз, и да осигурят договорни количества за своите държави. Имам предвид Република Унгария, ако не Ви е известно. Предполагам, че Ви е известно това. Освен това съществуват и много други производители, които вече тръгват на пазара. Моят въпрос към Вас е: как българското правителство реализира политиката на ваксинирането и това, което се каза в едно интервю на председателя на Фармацевтичния съюз – аз бих желал да чуя Вашето отношение във връзка с този въпрос; не смятате ли, че трябва публично да се обявят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

този, който сте изпратили в писмена форма. Ще отговоря на него, а на останалите ще отговоря във възможността, която ми предоставя Правилникът на Народното събрание. Споразумението, с което Европейската комисия се упълномощава да предлага на участващите държави членки да сключва от тяхно име предварителни споразумения за покупка на ваксини с техни производители с цел държавите членки да се снабдят с ваксини в борбата с пандемията от COVID-19, е обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 71 от 2020 г. Предоставя мандат на Европейската комисия да предлага на участващите държави членки да сключва от тяхно име предварителни споразумения за покупка на ваксини с техните производители. Съгласно това споразумение Европейската комисия предлага на държавите членки да сключва от тяхно име два типа предварителни споразумения. Такива, даващи право за придобиване на дози ваксини, и такива, които съдържат задължение за придобиване на дози ваксини. Република България участва в шест предварителни споразумения за закупуване на ваксини срещу COVID-19 за общо над 13 милиона дози ваксини, които поради наличната информация за двудозов режим на приложение гарантират достъп до тях на цялото население на страната до препоръчителната профилактична и безплатна ваксинация. До момента две ваксини срещу COVID-19 бяха оценени като безопасни и ефикасни и получиха одобрение за употреба от Европейската комисия. Публично достъпни на страницата на Министерството на здравеопазването са индикативните количества и срокове на доставка на двете разрешени за употреба ваксини. Всяка потвърдена от производителя доставка, подчертавам дебело, всяка потвърдена от производителя доставка се обявява публично с количество и дата на доставяне на страницата на Министерството на здравеопазването. В най-скоро време се очаква издаването на одобрение за употреба от Европейската комисия на още един производител. С увеличаване на производствения капацитет на производителите се очаква и количествата последващи доставки да се увеличат.

В случай че се налага набавяне на още ваксина срещу COVID-19 за задоволяване на нуждите на страната, Министерството на здравеопазването няма да се поколебае да предложи закупуването на ваксина и от производител извън Европейския съюз, чийто документи са оценени по същата процедура като безопасни и ефикасни от Европейската агенция по лекарствата и са одобрени за употреба от Европейската комисия. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Министър. Господин Михайлов, имате думата за реплика.

Председател. Моят въпрос е пред председателстващия. Той може да прецени дали има нещо общо с това, което Ви попитах. Мисля, че 100% съвпадаше с въпросите, които Ви зададох. Сега ще Ви споделя някои неща, които вече са направени като анализ. На първо място,

и по този начин е осигурена втората доза, е логично. Да приемем, че беше дошла втората доза, професор Ангелов, ако Ви покажа данните на статистиката, а това не е организация, чийто данни могат да бъдат пренебрегвани, Вие ще видите, че дори да увеличим двойно процента на популацията, България отново ще се озове в последните три места. Самият анализ, който беше представен преди няколко дни от статистиците, подсказва, че с голяма доза сигурност трябваше много внимателно да бъдат

едно много прозрачно изваждане в общественото пространство и на мненията на експертите, и на решенията, които са взети за квоти, за да може нещата, господин Министър, пред българите като нация да бъдат кристалноясни, да не се създават никакви спекулации и да вървим стъпка по стъпка напред в този толкова важен за страната Ваксинационен календар. Благодаря Ви, господин Председател.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 По отношение на процента на съотношение на ваксините – не знам за кой анализ говорите. Аз не съм виждал такъв анализ. Има някакви твърдения в публичното пространство, които са неверни. Модерна е думата „диверсификация“, така е и точно така сме подходили. Подходили сме абсолютно отговорно към българските граждани и сме осигурили равни количества ваксини от всеки вид ваксина. Видовете ваксини са три.

с ясното съзнание, че трябва да осигурим приблизително еднакво количество дози, за да могат да бъдат ваксинирани равен брой български граждани от всеки вид ваксина, а именно приблизително по три милиона български граждани могат да бъдат ваксинирани от трите отделни групи. Нито сме подхождали с избор на фирма, нито сме подхождали с избор на производител, както Вие твърдите. Това е наистина спекулация, която не отговаря на истината. Избирали сме вида на ваксината. По отношение на процента на ваксинираните българи нека да стане много ясно следното: вчера след проведения Европейски съвет коментирахме с премиера и той ме запозна с притесненията, които имат другите държави, за това, че са забавени количествата за доставка на ваксините в съответните държави, и по-специално в Италия, и по този начин е нарушена възможността за извършване на ваксиниране съгласно кратката характеристика на продукта, което разбирате какво означава – нарушава изцяло възможността за ефективна ваксинация. Ако бяхме постъпили така, от тази трибуна щяхте да ми кажете: „Господин Министър, Вие подхождате безотговорно към 17 000 български граждани, за които не сте осигурили втората доза.“ Така че постъпихме консервативно, но далновидно. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ

Благодаря Ви. Преди да започна въпроса си, професор Ангелов, аз мога да Ви предоставя материала, който съм ползвал. Това не е мой анализ и не е моя спекулация. Аз не мога да кажа дали е спекулация, а мога да Ви предоставя източника, ако искате, след приключването на парламентарния контрол. Така че това не са мои твърдения, а са твърдения, които съм видял, и ги споделих с Вас, за да можем да ги обсъдим. Благодаря. Уважаеми професор Ангелов, уважаеми колеги! Въпросът, който сега ще отправя към Вас – надявам се отново да не бъда обвинен, че не е точно както е записан мотамо и по начина, по който съм го написал към председателстващия заседанието, е свързан с един от най-ранимите проблеми в България през последната година, свързан с пандемията COVID-19, е проблемът за образованието. Сега вече мога да Ви кажа без всякакви спекулации, че България се намира на едно от челните места по липса на посещаемост на учащите и действително присъствено обучение. Това беше анализирано още в началото на миналата година. По все още необясними за нас причини причини всички останали държави бяха оставили отворени своите училища. Продължи с много бързи темпове, много рано още от есента и създаде изключително сериозни психологически и образователни проблеми на младото поколение на държавата.

яснота в политиката нито на Министерството, нито на правителството как младите хора в България ще продължат своето образование в условията, в които сме поставени. Още повече, излязоха много данни, имаше ясни критерии на държавите в отделните части на континента Европа и много от училищата останаха отворени. Да не говорим пак за спекулации, но в Гърция не са затворени масово училищата, както се цитира от някои източници, а са затворени само 63 училища на територията на Гърция. Моят въпрос към Вас е: как Вие виждате ролята на Министерството на здравеопазването в съхраняването на учебния потенциал и на възможността българските ученици и студенти да завършат успешно – с достатъчен обем знания, своето образование през тази календарна година? Благодаря Ви, господин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 от уважение към народните представители със сигурност е добре данните в него да бъдат проверени, защото в другия случай това е въвеждане в заблуждение на всички български народни представители. По отношение на яснотата за българското образование и българските ученици, мисля, че е изключително ясно това, което казахме от Министерството на здравеопазването, че благодарение, ако можем да използваме тази дума, на COVID-19 приоритетите пред нас се пренаредиха. е сектор „Здравеопазване“, след това „Образование“, „Спорт“, „Култура“, а след тях са всички останали сектори в страната, които не са никак маловажни. Във връзка с данните, които цитирахте, следва да се има предвид, че в резултат на оценка на различните показатели, като броя на регистрираните случаи и засегнатите възрастови групи, 14-дневната заболеваемост на територията на страната – по области, и на хоспитализираните лица, в това число в интензивни отделения и структури, и 14-дневната смъртност, на базата на които се предлагат конкретни поетапни мерки за деескалация на въведените ограничения, от 4 януари са възобновени присъствените учебни занятия за учениците от I до IV клас и индивидуалните присъствени посещения в центровете за подкрепа на личностното развитие. От 16 януари е възобновено присъственото провеждане на изпити и индивидуални дейности, практически часове, олимпиади и състезания за всички ученици от I до XII клас включително. Поетапното и плавно връщане на присъственото обучение на учениците ще позволи изготвянето на експертна оценка за развитието на епидемичния процес с оглед на влиянието от възобновяването на присъствените учебни занятия за учениците от I до IV клас. От наличните данни в световен и национален план е видно, че новият коронавирус продължава да циркулира и в условията на въведените ограничения, а всяка прибързана отмяна води до ново увеличаване на заболелите и регистрираните от последните епидемични вълни. Напомням, че на територията на страната са въведени общи противоепидемични мерки. Мерките са в съответствие с препоръките и насоките на СЗО и Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, чрез които се цели прекъсване на механизма на предаване на инфекцията между хората на закрити и открити обществени места. Следим със загриженост всяко едно число, свързано с епидемията, и това ни дава аргументираното решение от 4 февруари да възстановим частично учебния процес в системата на средното образование – от V до XII клас,

програма, така че тя да бъде съгласувана между двете министерства и да носи най-малко рискове както за учениците, така и за преподавателите, а също така и за българските граждани. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря Ви, господин Министър. Имате думата за реплика, господин Михайлов.

Благодаря Ви. Уважаеми колеги! Уважаеми професор Ангелов,

училище – не става дума само за децата от I до IV клас, не става дума само за децата от детските градини, но и за горните курсове. Но искам да споделя нещо пред уважаемата аудитория, пред Вас самия като уважаван професионалист, че решението

по никакъв начин, аз съм Ви го споделял в личен разговор, при отворени големи търговски обекти, при работещи почти до края на ноември питейни питейни заведения, при свободен режим на учениците – никакви ограничения, това затваряне и неприсъствено обучение беше абсолютно нелогично и то създаде... Двамата с Вас сме бащи, знаете какво чудо е с учениците вкъщи. Моля Ви като лекар и като баща, не като министър: нека оттук нататък да се вслушваме в гласа на разума, да търсим максималното в полза на младите. Това е нашето бъдеще, лишаването им от присъствено обучение е най-голямата неудача. Още навремето през месец април и след едно много сериозно проучване – два пъти съм го споделял с Вас в залата,

вършихме точно обратното. Дано сега да тръгнем вече по един легален път и да не се нарушава целостта на учебния процес, защото това е много важно за бъдещето на нацията. Благодаря Ви, господин Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители, уважаеми професор Михайлов! Въпросът, който зададохте като доуточняващ, щеше да има повод да бъде зададен, ако нашата заболеваемост продължаваше да бъде водеща и оставахме на водещите места по смъртност. Мисля, че решенията, които взехме,

баща, и като лекар, и като министър: решенията бяха взети информирано, стъпихме на изключително сериозни научни данни и на данни от практиката. Считам, че примерите с държавите, които дадохте, не са удачни предвид резултатите от заболеваемостта в тези държави, които наблюдаваме в момента. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Министър. Преминаваме към следващия въпрос – от народния представител Лало Кирилов относно изграждане и оборудване на Филиал за спешна медицинска помощ в град Пирдоп по инвестиционен проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“. Господин Кирилов, заповядайте да изложите Вашия въпрос.

Въпросът ми е в продължение на темата, която преди няколко седмици зададох, свързана с проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“. Тогава питах за системата в цялата страната, а тук конкретно става въпрос за филиала в Пирдоп. На какъв етап е изпълнението на изграждането и доставката на оборудване на Филиал за спешна медицинска помощ в град Пирдоп по инвестиционен проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря Ви, господин Кирилов. Господин Министър, заповядайте за отговор.

към настоящия момент Министерството на здравеопазването разполага с изготвен инвестиционен проект за Филиал за спешна медицинска помощ – град Пирдоп, за който има издадено и влязло в сила разрешение за строеж от 18 септември 2018 г. Във връзка с изпълнението на дейностите по големия инвестиционен проект, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., са обявени обществени поръчки за обектите на територията на Софийска област, където се намира ФСМП – Пирдоп, както следва: – първо, обществена поръчка за избор на изпълнител за упражняване на авторски надзор по време на строително-монтажните работи за обектите на територията на Софийска област. Избран е изпълнител „Тераконсулт“ ЕООД за упражняване на авторски надзор

се прекратява поради това, че единствената подадена оферта не отговаря на условията за представяне. Предстои прекратената обособена позиция да бъде преобявена в началото на месец февруари. По договор с изпълнител „София франс ауто“ АД за нуждите на ФСМП – Пирдоп, е доставена един брой линейка за интензивни медицински грижи тип С и предстои да бъде доставена един брой линейка за Спешна медицинска помощ тип В. в изпълнение на Проекта са сключени четири договора за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура и специализирано медицинско оборудване за нуждите на спешните отделения в 34 държавни лечебни заведения, 27 центъра за Спешна медицинска помощ, и изнесени екипи към тях. В изпълнение на тези договори на ФСМП – Пирдоп, е доставена следната медицинска апаратура: един брой монитор; преносим комбиниран дефибрилатор, с възможност за отдалечено мониториране – един брой;

Стартирало е изпълнението и на четвъртия договор за доставка на медицинско оборудване от недиагностичен тип. Предвиденото оборудване за ФСМП – Пирдоп, включва: три броя лампи, два броя кушетки, един брой стретчер за вертикално повдигане, един брой инвалидна количка, един брой завеса. Използвам случая да Ви уведомя, че предстои обявяване на процедура за избор на изпълнител за доставка на 13 689 броя медицинско и технологично обзавеждане за структурите на помощ, което включва компютърни конфигурации, шкафове за медикаменти и консумативи, многофункционални колички, помощни маси, бюра, шкафчета, столове и други. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Министър. Господин Кирилов, заповядайте за реплика.

Уважаеми господин Министър, доколкото ми е известно, срокът за изпълнението е краят на тази година. Тук ще кажа, че още в началото на второто правителство на ГЕРБ беше заложено като приоритет развитието на системата за Спешна медицинска помощ. Тогавашният министър на здравеопазването господин Петър Москов обявяваше как трябва да бъдат разположени на територията на страната клоновете на спешната помощ. През 2015 г. Общински съвет – Пирдоп, даде безвъзмездно право за строеж и оттогава няма никакво развитие по Проекта. В района на Средногорието има потенциален риск от индустриална авария и Филиалът на спешната помощ функционира в лошо материално положение, което, както се вижда и от сегашната здравна криза, вреди и не може да се предоставя адекватна медицинска помощ. Благодаря Прекратена е процедурата, господин Кирилов, нали чухте? Дуплика ще вземете ли, господин Министър? Не. Благодаря. Преминаваме към следващия въпрос към министъра на здравеопазването – от народния представител Валентина Найденова относно политиката на Министерството на здравеопазването в осигуряване на достъпна спешна дентална помощ. Госпожо Найденова, заповядайте да изложите Вашия въпрос. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, колеги народни представители! Съгласно чл. 52 от Конституцията на Република България гражданите на Република България имат право на достъпна медицинска помощ. Съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от Закона за здравето министърът на здравеопазването ръководи Националната система за здравеопазване и осъществява контрол върху дейността на Спешната медицинска помощ. Съгласно чл. 82, ал. 1, т. 1 от същия закон, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на българските граждани се предоставят медицински услуги, които са свързани с медицинска помощ при спешни състояния, каквито могат да бъдат и такива, касаещи денталните проблеми. Съгласно чл. 92, ал. 1 от Закона държавата организира и финансира система за оказване на медицинска помощ при спешни състояния, като в ал. 2 е дадено легитимно определение що е то „спешно състояние“ – като остро и внезапно възникнала промяна в здравето на човека, която изисква незабавна медицинска помощ,

за „Политика в областта на диагностиката и лечението“, в който е включен финансов ресурс за спешна медицинска помощ. Ако Министерството на здравеопазването е организирало Националната система за спешна медицинска помощ, то спешната дентална помощ не е уредена както по отношение на организацията, така и по отношение на финансирането. Уважаеми господин Министър, моля да отговорите на зададения от мен въпрос: здравеопазването за осигуряване на достъпна спешна дентална помощ и ще бъде ли тя реализирана през 2021 г. като 24-часова достъпна спешна дентална помощ?

медицинската помощ при спешни състояния е регламентирана в законови и подзаконови нормативни актове, с които е определена дефиницията за спешно състояние и редът и условията за оказване на спешна медицинска помощ. медицинска помощ при спешни състояния се посочва, че медицинската помощ при спешни състояния е насочена към предотвратяване на смърт, на тежки или необратими увреждания на жизненоважни органи и системи, както и на усложнения при родилки, застрашаващи здравето и живота на майката или плода. С Наредба № 25 от 4 ноември 1999 г. за оказване на спешна медицинска помощ са определени обхватът, редът и условията за оказване на спешна медицинска помощ. Съгласно Наредба № 3 от 6 октомври 2017 г. за утвърждаване на „Спешна медицина“ „спешно състояние“ е всяка остра или внезапно възникнала промяна в здравето на човека, с достатъчна по сила тежест, която може да доведе до смърт или до тежки или необратими морфологични или функционални увреждания на жизненозначими органи и системи, а също и усложнение при родилка, застрашаващо здравето и живота на майката и плода. Системата за спешна медицинска помощ включва центровете за спешна медицинска помощ, спешните отделения в лечебните заведения, като едните са второстепенни разпоредители с бюджет към Министерството на здравеопазването, а дейността на спешните се финансира по реда на Наредба № 3. Лечебните заведения за дентална помощ са лечебни заведения за извънболнична помощ. Съгласно нормативната уредба лечебните заведения за извънболнична помощ са длъжни да осигуряват възможния обем от медицински дейности за поддържане виталните функции на болния до пристигане на екип за спешна медицинска помощ от ЦСМП. Съгласно Правилата за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина в Република България при настъпило усложнение при поставяне на анестезия лекарят по дентална медицина трябва да направи преценка за характера и сложността му и за собствените си способности да се справи с него, да вземе всички необходими мерки, които са в неговата компетенция, за справяне с усложнението и при необходимост да повика екип от Центъра за спешна медицинска помощ. Следователно в случай на остро настъпили животозастрашаващи нарушения на виталните функции на организма, при изпълнение на дейности в обхвата на денталната медицина или такива нарушения са вследствие на развили се усложнения на дентални заболявания, то, попадайки в обхвата на регламентираната в Закона за здравето и съответно в подзаконовата нормативна уредба дефиниция за спешно състояние, те биват обслужвани от структурите за спешна медицинска помощ по регламентирания ред, описан по-горе. Видно от гореизложеното, Министерството на здравеопазването изпълнява вмененото му със закон задължение да осигурява оказването на спешна медицинска помощ на пациенти в спешни състояния, като организира

Уважаеми господин Министър, аз разбирам, че ние като лекари и Вие като министър се движим в рамките на нормативната уредба за спешна медицинска помощ, но все пак трябва да знаете, че това е един проблем, който съществува. Ние трябва да казваме какъв е проблемът и да търсим начините за неговото решение, защото докато в големите градове все още има спешни дентални кабинети, които осигуряват 24 часа дежурство и по всяко време могат да окажат спешна дентална помощ, проблемът е повече в малките населени места, където тази услуга в рамките на 24 часа – забележете, казвам услуга – не е атрактивна. Районните колегии на съсловните организации също мълчат по въпроса. Мисля, че както имаме Национална система за спешна медицинска помощ, така държавата може да делегира бюджет чрез общините на лекарите по дентална медицина, осъществяващи 24-часова достъпна дентална помощ поне във всеки един общински център. Правя това предложение, поставям го за мислене. Може би това няма да бъде доразработено и осъществено в този мандат, но мисля, че си заслужава да бъде помислено.

на специалното и предпазно работно облекло и за личните предпазни средства за екипите на Спешна медицинска помощ. Единен вид искате да кажете. Визия не е българска дума.

Всички знаем, че по чл. 284 от Кодекса на труда работодателят е този, който е длъжен да предоставя специално работно облекло и лични предпазни средства на работниците и служителите, които работят със или при опасни или вредни за здравето условия на труд. Пандемията от COVID-19 доказа обаче, че преобладаващата част от работодателите в сектор „Здравеопазване“ поне в началото не изпълняваха горепосочените изисквания. От друга страна, прави впечатление единната визия на специалното работно облекло при полицаите и пожарникарите, като това създава респект при изпълнение на техните професионални задължения и отношение на обществото към тях, работещите в центровете и филиалите за спешна медицинска помощ, които са част от Националната система за спешна медицинска помощ, не са разпознаваеми. Уважаеми господин Министър, моля да ми отговорите на въпроса: какви действия ще предприемете за определянето на единна визия на специалното и личното предпазно работно облекло за екипите на Спешна медицинска помощ, в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

интегрираната система за спешна медицинска помощ в Република България се състои от две основни части – извънболнична и болнична част, свързани с регламентирани организационни връзки и механизми за координация. Извънболничната част включва центровете за спешна медицинска помощ с техните филиали. Болничната част включва развити структури за спешна медицинска помощ – спешни отделения, в лечебни заведения за болнична помощ. Всеки един център за спешна медицинска помощ осъществява дейностите си при спазване изискванията на стандарта и се ръководи от директор, който е работодател на всички работещи в него. Именно в качеството си на работодател той осигурява на работниците и служителите подходящо работно и/или униформено облекло в съответствие с нормативната уредба и спецификата на извършваната дейност. Съгласно разпоредбите на чл. 284 от Кодекса на труда, редът за предоставяне на безплатно работно облекло и специално работно облекло и лични предпазни средства на работниците и служителите, които работят със или при опасни или вредни за здравето условия на труд, е уреден с Наредба за безплатно работно и униформено облекло, приета с ПМС № 10 от 2011 г. и Наредба № 3 от 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място. С Наредбата за безплатното работно и униформено облекло се определят условията и редът за осигуряване на работниците и служителите с безплатно работно облекло, което предпазва личното облекло на работниците и служителите при извършване на възложената им работа, и униформено облекло, когато при изпълнение на задълженията се налага отличаване на работниците и служителите от останалото население, както и с оглед дейността на предприятието. В ежедневната си работа екипите на центровете за спешна медицинска помощ ползват работни облекла, предоставени от работодателя по реда на тази наредба. Видът, характеристиките и отличителните знаци, включително цветът, моделът и формата униформеното, облекло са определени във всеки център от работодателя след консултации с представителите на синдикалните организации, с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от и с комитета по условия на труд. Във всеки център за спешна медицинска помощ, на работните облекла е изписано името на центъра и е поставено неговото лого – например ЦСМП Благоевград, ЦСМП Бургас, ЦСМП Варна. При възникване на опасни и вредни за здравето условия за работа, каквито в момента са условията при разпространената пандемия от COVID-19, за екипите на спешна медицинска помощ се осигуряват лични предпазни средства

Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! За разлика от това, господин Министър, по което Вие се движехте непрекъснато – в рамките на подзаконовите и законовите нормативни документи, аз искам да противопоставя едно чисто човешко отношение и то е следното. Вярвам, че Вие не по-малко от мен уважавате и обичате колегите от Спешна медицинска помощ. Боли ме, когато те ходят на адрес зиме и лете не само различно облечени и обути, благодарение на децентрализация на обществените поръчки, но и невинаги облечени с еднотипно, топло, удобно, предпазно, сигнално и разпознаваемо работно облекло за разлика от полиция, пожарна и дори А често им се налага да работят заедно и разликата е твърде фрапираща. Смятам, че Вие не можете да кажете, че това не е вярно. Сега в ковид кризата ги попитах: студено ли Ви е? Отговорът е: да!

ако можете да направите облеклото еднотипно, да излезете извън задълженията за обществените поръчки, да предложите законодателна инициатива, ако трябва, но ние както се гордеем с нашите полицаи, когато ги видим, знаете колко критика имаше за техните бради и така нататък, с нашите представители на БЧК, с представители на пожарната, така с една гордост и уважение да кажем: да, това са нашите спешни екипи! ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, госпожо Найденова. Господин Министър, това беше по-скоро препоръка. Ще вземете ли отношение като дуплика? Заповядайте.

аз започнах работата си като лекар в Центъра за спешна медицинска помощ София-област и съм запознат с всичко това, което казвате. Разбира се, една част от нещата са верни, други са неверни. Много трудно бих могъл да си представя как не бих спазил Закона за обществените поръчки. Поне на мен не ми е известна такава възможност. Навсякъде, където ходя, винаги посещавам центровете за спешна медицинска помощ. Утре ще бъда във Варна, във Варненска област, където ще се срещна с колегите от РЗИ и от съответните РУО-та и АСП-та. Ще посетя и Центъра за спешна медицинска помощ и лично ще проверя казаното от Вас. Ако колегите имат проблем, Министерството на здравеопазването ще направи всичко, което е по нашите възможности, за да бъдат решени проблемите, които Вие визирахте. Благодаря Ви. Благодаря, господин Министър. С това въпросите към Вас приключиха. Желая Ви успех във Вашата изключително отговорна работа по опазване здравето на нацията. Следващият въпрос е към министъра на младежта и спорта господин Красен Кралев. е от народния представител Кольо Милев относно осигуряване на зала за тренировки на „Боксов клуб Сливен“ в град Сливен. Заповядайте за излагане на въпроса си, господин Милев. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Министър, моят въпрос е свързан с осигуряването на зала за тренировки на „Боксов клуб Сливен“ в град Сливен. Уважаеми господин Министър, повече от 46 години „Боксов клуб Сливен“ ползва за подготовката на своите състезатели зала „Асеновец“ в град Сливен.

съжаление, след приключване на ремонта през миналата 2020 г., по неясни причини и досега, договорът за ползване на залата от „Боксов клуб Сливен“ не бе подновен. Това, наред с трудностите в тренировъчния процес, пред които клубът се изправя, означава, че „Боксов клуб Сливен“ няма да получава финансиране от Министерството на младежта и спорта и от Общината, както и, че спортът бокс в Сливен, със своята 75-годишна история, е изправен пред възможността да бъде закрит.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

за проблема с липса на тренировъчна зала. Вследствие на писмото проведох разговор с кмета на община Сливен Стефан Радев и получих уверение, че съвместно с боксовия клуб се търси решение. Постигнахме договорка Министерството на младежта да финансират съвместно изграждане на нова боксова зала в града. Временно тренировките на клуба се провеждат в помещение в Средно училище „Хаджи Мина Пашов“, като се проучват и други възможности до крайното решение на проблема. Спортна зала „Асеновец“, която посочвате във въпроса си, е собственост и се стопанисва от община Сливен и общината е в правомощията си да определя условията, на които да отговарят спортните клубове, за да я използват. Информацията, с която разполагам, е, че залата е предоставена за тренировки по джудо на спортен клуб с над 300 деца. Армейски спортен клуб по бокс – гр. Сливен, с картотекирани 16 състезатели е включен в Програмата за развитие на спортните клубове за настоящата 2021 г. на Министерството на младежта и спорта с финансово подпомагане в размер на 11 659 лв. Сливен е един от градовете със силни традиции в бокса и заслужава да разполага с отлично място за подготовка на местните спортисти, което да бъде оборудвано с най-модерните тренировъчни пособия. Боксът е един от стратегическите спортове за България, който получава пълна подкрепа от Спортното министерство. До момента сме финансирали изграждането на две нови боксови зали в Русе и Варна, както и обновяването на други три, които са разположени в Пловдив, Плевен и София. За съоръженията е закупено и ново оборудване. Страната ни ежегодно е домакин на големи международни прояви, финансово подпомагани от Министерството на младежта и спорта, които преминават при отлична организация.

аз Ви благодаря за отговора – това, което казахте, е така, но губи ли се цялата 2020 г.? През 2020 г. имаме едно безхаберие по отношение на по отношение на бокса и Вие правилно казахте, че освен в София, където можем да кажем, че е най-високото спортно майсторство, особено в бокса, другото място е в Сливен. От 76 години имаме изявени спортисти, които са се класирали не само на републикански и европейски, но и на световни първенства, и на много олимпиади, втори, трети, дори и шампиони. През цялата 2020 г. Общината не можа да вземе решение къде да тренира този клуб и беше поставен в неизгодно положение –да тренира във физкултурния салон на това училище, което споменавате, в квартал „Кумлука“. Считам, че Министерството на младежта и спорта трябва да се намесва много по-сериозно по отношение на следенето на спортовете. Такъв спорт като бокса да се изважда от полезрението на сливенската общественост чрез промени в наредбите, и то най-вече в наредбата на Общината в края на миналата година с цел да бъде изместен

който е и заслужил треньор, и почетен гражданин на Сливен. И тази зала сега се предоставя за джудо. Ние говорим в бъдеще време, че едва ли не Общината ще направи някакви постъпки, а Вие ще се съгласите и ще има такава зала.

Уважаеми господин Милев, разбирам Вашите аргументи. Но в първия момент, в който бяхме сигнализирани за този казус, аз реагирах веднага. Ситуацията е взаимоотношения между Община Сливен и боксовия клуб. В момента, в който от клуба ни информираха, че има такъв проблем, ние се намесихме и реагирахме веднага. При всички случаи ангажиментът, който поемам пред Вас тук, в Народното събрание, смятам, че ще бъде изпълнен, както всички ангажименти, които до момента съм поемал. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Министър. Приключиха въпросите към Вас. Приятна работа Ви желая и почивка. Преминаваме към последните въпроси – към министъра на образованието и науката господин Красимир Вълчев. Въпросът е зададен от народните представители Веска Ненчева, Манол Генов и Христо Проданов – относно план-приема след VII клас в Пловдив – област. Госпожо Ненчева, Госпожо Ненчева, заповядайте.

Образователната система е призвана да е адекватна и полезна на обществените потребности и очаквания. В същото време тя формира и определя тези очаквания и нагласи. Тоест процесът е взаимен.

Подчинявате всичко на формулата: повече STEM профили за сметка на хуманитарното образование, като дори в езиковите гимназии приемът не се разрешава да бъде в пълен обем. на образованието направиха благосклонен компромис в кавички като прием в чуждоезиков профил, но не си направиха труда да проверят и отчетат спецификата на района, включително икономическа, както и потребностите и нагласите на хората от образованието. Конкретно в град Карлово в началото на 2019 г. и 2020 г., познавайки образователните традиции в този район, като народен представител от този район, на двете училища и решенията на педагогическите колективи успяхме да спасим приема в чуждоезиков профил. В началото на 2021 г. вече бяхме изправени пред категоричното предложение на РУО да не се обсъжда прием в чуждоезиков профил и двете средни училища да ориентират своята кампания за прием на ученици след VII клас към друг вид профил, в който се декларира, че се компенсира броят на часовете по чужд език, но профилът вече е друг. Тоест карловските ученици с желание чуждоезиков профил имат възможност да учат само в областния град, който е на 60 км от Карлово, а ежедневното пътуване не е по силите на никое дете. На карловци на практика е отнета възможността децата им да учат в чуждоезикови паралелки в родния им град – там, където учениците са с доказани високи резултати на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

след завършено основно образование. Те са основно функции на две неща – предприетата политика за преструктуриране на приема и влязлата в сила нова нормативна уредба, респективно новата образователна структура. По отношение на политиката това, което мога да Ви кажа 36% от учениците са в езикови профили, имаме още 11 профила. Вие споменахте хуманитарен, но правите обърквания между хуманитарен и езиков профил. Едва 3% имаме ученици в хуманитарни профили. Нямаме политика за намаляване на приема в хуманитарни профили. Чуждоезиковото обучение е важно, но още по-важно е за днешното поколение ученици да придобият хармоничен микс от знания и умения, които ще ги направят по подготвени за бъдещия живот. Когато правим приема, ние търсим търсим едно сложно сечение между интересите на децата, от една страна, от друга страна, интереса на района от развитие и специализация в определена област, от трета страна, колективния ни интерес. Колективният ни интерес е да обезпечим всички области – и обществени, и бизнес сектори. Интересът на децата е да им дадем повече възможности за развитие. Това, което демонстрирате във Вашето изложение, е известно непознаване на нормативната уредба, защото би трябвало да знаете, че в гимназиален етап училищата вече имат възможност да избират между три рамкови учебни плана, в това число чрез интензивно изучаване на чужд език. Тоест те могат да изберат профил, професия, който който да не е чужд език, но да учат не по-малко съответния език. Доколкото знам, доколкото получих информация от Регионалното управление на образованието в Пловдив, това ще бъде и изборът на двете училища, които споменахте – Средно училище „Васил Левски“ и Средно училище „Христо Проданов“. Това е по добре за децата дотолкова, доколкото ще им даде възможности за развитие в повече области. Дори да отидат да учат в чужбина, да продължат в системата на висшето образование, по-широкият микс от компетентности им осигурява повече възможности. Още повече, че днешните деца ще живеят във време, в което не просто ще сменят работни места, а ще сменят професии. Всички професии ще изискват по-интегрален микс от умения, отколкото са изисквали в миналото. Да, чуждоезиковото обучение трябва да бъде акцент, но не трябва само чуждоезиковото обучение да бъде акцент, а Вие по този начин поставихте въпроса. Тоест ние не трябва да го фаворизираме за сметка на останалите. За съжаление, имаме едно такова изкривяване в нашата образователна система.

Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми господин Министър, уважаеми народни представители! Аз лично не очаквах такъв отговор, защото образованието е грижа за знанието, възпитанието, изграждане на личности в обществото и това не е обикновено счетоводство. Ако говорим за нападки, свързани с непознаване на нормативната уредба, в което бях обвинена, господин Министър, Вие не си направихте труда да опознаете за две или за три години потребностите на хората в района. Още повече, че в един разговор с Вас ние обсъждахме присъствието на професионални гимназии на територията на град Карлово. Едната професионална гимназия е на разстояние по-малко от километър от едното средно училище, в което ще се изучава „Организатор на туристическа и агентска дейност“, а в професионалната гимназия ще се изучава „Екскурзоводство“. И ако трябва да цитирам думите на началника на РУО – Пловдив, тя констатира, че Карловският регион предполага развитието на селски туризъм. Това ли беше Вашият анализ и откликване на потребностите на хората, на общността в Карлово, без да си давате сметка, че такава политика е недопустима? Недопустимо е лишаването на цялата общност от възможността децата да получават образование, което е градено с години като традиция! Давате ли си сметка, че отнемате перспективата на цяла една общност – тези деца после да се връщат в училище като преподаватели, защото за нашия край това е въпрос на чест и тези традиции все още, за щастие, са запазени? Благодаря Ви. Благодаря. Дуплика ще вземете ли, господин Министър? Заповядайте. госпожо Ненчева, в нормативната уредба знаете, че не ние определяме план приема – накрая го утвърждаваме, но неговото определяне се случва на базата на един децентрализиран механизъм. Дори и да направим най-добрия анализ, скептик съм, че ние можем да определим във всяка област какви са обществените потребности. Това най-добре може да го направите Вие – хората, които са на място, училищата. И въз основа на обобщените заявки, които са обсъдени на областни и на общински съвети, се утвърждава план-приемът. Какви са потребностите на различните общности? Няма съмнение, че една от потребностите е повече деца да останат в районите, повече да останат в страната, да бъде обвързан приемът с потребностите на местната икономика. В никакъв случай не съм съгласен с Вашите обвинения, че обричаме на безперспективност една общност. Пак Ви казвам, те могат да учат в не по-малка степен езиково обучение. Вие убедени ли сте, че най-доброто за децата е да учат само език? Да, сигурно, ако сигурно, ако искаме да станат филолози или преводачи, това е добре и бихме ги отклонили от времето за учене на други неща. Това, в което сме убедени, особено в училищното образование, е, че трябва да дадем хармоничния микс от знания и умения на децата. Да, имаме профилиране, да, имаме задълбочено изучаване на определени предмети. Пак казвам, чуждият език може да бъде един от тези предмети дори при избора на други профили и специалности. Никой от Министерството или от Регионалното управление не смята, че трябва да бъде такава, каквато казахте. Това е решение на местната общност. Но, съгласете се, от друга страна, че имаме и изкривяване в системата на гимназиалното образование. Това изкривяване е нормално, защото всеки един родител иска да даде най-доброто на детето си и го разбира, като да му осигури възможности за обучение в чуждоезикова паралелка. Да, но знаете, че вече имаме нови учебни планове с възможности за разширено изучаване на чужд език и ние трябва да използваме тази възможност. Вие, като авторитети – местната общност, народни представители, трябва да обясните на родителите това, а не да спекулирате политически с темата. Преминаваме към последния въпрос за днес. Той е от народния представител Донка Симеонова относно политиката на Министерството на образованието и науката за превенция на професионалния стрес и ефекта на професионално прегаряне на педагогическите кадри. Заповядайте, госпожо Симеонова. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги учители! Синдромът на професионалното прегаряне е едно от най-сериозните заболявания на XXI век. Според Световната здравна организация той вече придобива размерите на световна епидемия. Сред най-засегнатите, най-рисковите професии са професиите на медиците, на политиците, на юристите, на социалните работници и, разбира се, на хората с една от най-трудните професии – тази на учителите. Едно изследване на прегарянето на учителите от 1995 г. показва, че този процес е горе-долу 5% на година, което означава, че учителите могат да работят най-много 20 години, или което е по-важното в случая – ние трябва да предприемем мерки за тяхната защита, за да могат да си изпълняват задълженията така, както трябва. И тъй като този въпрос е изключително сериозен, той е поставен на различни форуми, включително ни е поставян на приемните срещи, на Проекта ни за делници на образованието, когато обсъждахме „Визия за България“. Отчитайки сериозността на проблема, Министерството на образованието и науката е възложило изследване за степента на прегаряне от българските учители с цел да се види актуалното състояние и, предполагам, за да се дадат отправните механизми за справяне, за превенция с този проблем. През октомври 2020 г. във Велико Търново беше проведена такава Национална конференция, където отново беше заострено вниманието и показано колко е сериозен този проблем. Беше посочено, че българските учители са два пъти повече от европейските си колеги – тези български учители, които стават жертва на синдрома на професионалното прегаряне. Сега в обстановката на COVID-19 изключително се повишава този стрес сред учителите, изпълнявайки COVID дейностите и действията, и този въпрос отново е много актуален.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

нивото на този синдром, ние ще имаме по-добри резултати в образователната система, а учителите ще работят повече и по-добре. Няма съмнение, че синдромът на бърнаут или професионален стрес, прегряване, пречи на работата на учителите, на по-добрата работа на системата. Този въпрос не стои на вниманието през последните години. Както и Вие казахте, през 2019 г. Министерството възложи на научен екип от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ да направи национално изследване и диагностика на бърнаут ефекта при учителите в България. Още веднъж благодаря за въпроса, тъй като той беше повод още един път да прочета доклада. Той несъмнено е полезен. Но е факт, че прегряването е функция на множество фактори в системата и и трябва да бъде предмет на целенасочена и продължителна политика, за да се постигнат осезаеми резултати по отношение на намаляването. Това, което посочват най-често учителите като фактори, е свързано с отношението на родителите и учениците, подкрепящата среда, административната тежест и още редица стресогенни фактори. По отношение на административната тежест – няма система без административна тежест. Но това, което беше направено последните години в системата на образованието, е да накараме регионалните управления да префокусират дейността си към подкрепа на училищата и към контрол, който не е базиран на документ. За съжаление, традиционната бюрократична система замества невъзможността да оцени понякога резултата с оценка на документ и системата става формална – не оценяваме работата на учителя, а оценяваме доколко е попълнил документа. За съжаление, това беше доминираща практика, бих казал, трансформирала се в култура, десетилетия наред. Това създава стрес – не толкова работата по попълване на документа, колкото стресът, че той е обект на контрол. По линия на електронизацията имаме облекчаване на административната тежест, имаме облекчаване и на част от документите, които трябваше да се правят, трябваше да се попълват от учителите в системата. Създадохме административни модули – тепърва предстои надграждането, които да интегрират вътрешните административни платформи, ако така разширено наречем електронните дневници, към които ще бъдат добавени административни модули с Националната информационна система, което осигурява един интегритет на информацията и намаляване на времето за попълването. Един от най-стресогенните фактори е работата с учениците. Факт е, че учителите работят в много по-голяма степен комуникационна натовареност, в многочислена среда, отколкото в много други професии и това е неизбежно. Това, което може да се направи, и ние сме го предвидили в Националната програма, която в момента изготвяме, и ще бъде част от пакета Национална програма за 2021 г., е насочено

Благодаря. Госпожо Симеонова, имате думата за реплика. Благодаря Ви, господин Председател. Благодаря Ви, господин Министър. Да, проблемът е много сериозен и изисква наистина системна и национална политика за решаването му, защото този проблем не е личностен българският учител трябва да се чувства сигурен и защитен. Да, многобройни са факторите, причините за този стрес. И правейки пълен анализ на тях – Вие казахте някои от тях, като се започне от агресията в училище, от липсата на мотивация, административната натовареност, несвойствените дейности. Също така сериозен е проблемът връзката учители – родители за възпитанието на детето. Натовареността сега при тази ситуация е рязка смяна в режима на работа на учителите. Получихме многобройни предложения. Част от тях вече търсят своето решение. Един от въпросите беше за ранното пенсиониране на учителите. Добре е, че сега в Кодекса на труда се даде възможност да бъде по избор на учителя, обаче не е решен въпросът с Учителския фонд и начина на разпределение, но по този проблем ще имаме специален въпрос към Вас. Другото, което е особено важно, е за прекатегоризацията на учителския труд. Голям процент от учителите желаят учителският труд да бъде втора категория и е свързано с това, че вече след 50-годишна възраст голяма част от колегите са на тази възраст, изследването в световен мащаб показва, че учителите имат и достатъчно здравословни проблеми. предложенията в тази връзка са намаляване на натовареността на учителя. Може да стане по различни начини чрез образованието, както и да звучат в момента – примерно намаляване на норматива на учителите, намаляване на броя на децата в паралелка, защото тогава може да се осъществи индивидуалният подход за работа с децата. Разбира се, има и много други предложения, които са свързани. Например една година да се даде възможност за работа без ученици – за квалификация, научен труд на учителите.

Благодаря. Най-важен обаче от всички фактори е цялостната подкрепа на средата, подкрепата от страна на директора, на регионалните управления. Ако имаме добри междуличностни отношения, добър психоклимат на работа, ако се налага културата на колегиалност и подкрепа, то това рано или късно се отразява в мотивацията и редуциране на нивото на стресогенните фактори. Така че това е нашият апел към всички в системата и се опитваме да налагаме тази култура. Както Ви казах, в Националната програма ще заложим дейности за за противодействие на стресогенните фактори и създаване на умения за справяне с хроничния стрес в работата. Впрочем не толкова обемът на комуникацията с родителите натоварва, колкото качеството на тази комуникация. Дори напротив, там, където има по-интензивна комуникация, се оказва, че учителите в крайна сметка успяват да създадат по-добри отношения, да повишат нивото на взаимна подкрепа с учителите и да редуцират средства. Така че нашият апел е за по-добра комуникация с учителите. Това, което се случи по време на кризата последната година, е, че се създадоха по-добри училищни общности. Знаете, по време на електронното обучение родителите влязоха в класните стаи, учителят влезе в дома, видяха взаимно трудностите, пред които са изправени, създадоха се множество микроучилищни класни общности, които са основа за взаимната подкрепа, и това беше един от факторите, който най-много ме притесняваше. Конфликтните, по-точно антагонистичните отношения между родители и и учители в много голяма степен бяха подобрени на много места. Разбира се, важни са възнагражденията, отпуските, справедливостта на възнагражденията – не само размерът на възнагражденията, но и справедливостта на възнагражденията, тоест относителните разлики. Това са все неща, които обсъждаме със социалните партньори и всяка година правим крачка. Разбира се, не можем всички добри желания да ги реализираме, не можем едновременно и заплатите да вдигнем, да намалим пълняемостта на паралелка и нормата за преподавателска работа. Но ако погледнете, правим малки крачки всяка една година, водени от разбирането, че това е важно за подобряването на резултатите в системата. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Министър. Приятна работа и приятна почивка Ви желая. С това изключително важният и атрактивен парламентарен контрол приключи. На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от Правилника отлагане на отговори със седем дни са поискали: – министърът на финансите Кирил Ананиев на два въпроса с писмен отогор от народния представител Валентина Найденова; – министърът на енергетиката Теменужка Петкова на два въпроса от народните представители Цветан Топчиев и Кристиан Вигенин; – министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков на един въпрос от народния представител Кристиан Вигенин. Поради отсъствие по уважителни причини на народния представител Жельо Бойчев се отлага негов въпрос към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков. Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието. Следващото заседание е на 27 януари от 9,00 ч. пак в същата зала.